Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, otvaram Prvu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini.Molim da najpre saslušamo himnu Republike

osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 156 narodnih poslanika.Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim da ubacite svoje kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema.Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 166 narodnih poslanika i da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.Da li neko od predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa želi da zatraži obaveštenje, u skladu sa članom 287. Poslovnika?Reč ima narodni Poštovani predsedavajući, poštovane kolege narodni poslanici, u skladu sa Poslovnikom želeo bih da postavim nekoliko pitanja, odnosno zatražim nekoliko obaveštenja i objašnjenja prema nadležnim državnim organima, odnosno ministarstvima i ministrima u Vladi Republike Srbije.Pre svega, pitanje, odnosno obaveštenje koje se tiče migrantske krize i pitanje za ministra unutrašnjih poslova Nebojšu Stefanovića i ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandra Vulina, koje se tiče konstatacije u kakvom stanju se trenutno nalazi država Srbija po pitanju migrantske krize?Imali smo konstataciju samog predsednika Vlade Republike Srbije, Aleksandra Vučića da imamo ogroman broj migranata sa kojima ne znamo šta ćemo, niti oni znaju šta će sa nama. Imamo, dakle, već prepunjenost naših prihvatnih centara, imamo već prve slučajeve koji su vezani za pokušaj pljački, silovanja i raznih drugih incidenata i prosto bezbednost građana je na neki način dovedena u pitanje. Želimo da imamo preciznu informaciju koja je naravno od visokog interesa i građana i nas kao narodnih poslanika kakvo je stanje po pitanju migrantske krize, jer smo svedoci da vlast tek sada godinu, godinu i po dana posle upozorenja Dveri dolazi na pozicije Dveri da zapravo mi treba mnogo ozbiljnije da kontrolišemo naše granice i mnogo više brinemo o bezbednosti naših građana.Drugo pitanje, se tiče slučaja usvojenja deteta iz Zrenjanina koje je uzburkalo javnost i vezano je za usvojenje petogodišnjeg deteta od strane jednog bračnog para iz inostranstva. Postavili smo javno pitanja ministru Vulinu, ali nismo dobili odgovore. Dakle, na osnovu čega je procenjeno da je dovoljno par dana za adaptacioni period deteta od pet godina i data saglasnost za usvojenje deteta od strane bračnog para iz Švedske? Ako je dete bilo pravno podobno da se usvoji i ranije zašto se čekalo toliko dugo da se navikne na hraniteljku, vrtić i okruženje i zašto se uopšte došlo u jednu takvu situaciju u kakvu se došlo u Zrenjaninu? Znamo da su tamo građani protestvovali zbog svega ovoga.Takođe, jedna posebno bolna stvar 2.200 radnika „Laste“, našeg najvećeg transportnog preduzeća, jednog od najvećih u Evropi, već više meseci, tačnije četiri meseca nema overene zdravstvene knjižice i time je na određeni način onemogućeno da imaju elementarnu zdravstvenu zaštitu danas u Srbiji.Veoma je važno da čujemo od ministra Vulina šta se dešava sa overom zdravstvenih knjižica svih radnika „Laste“. Znamo da je jedan radnik krenuo u štrajk glađu i taj štrajk traje već punih pet godina na samom ulazu u ovu firmu.Ono što takođe na kraju želim posebno da istaknem i mislim da je zaista od visokog interesa za kompletnu javnost, jeste dokle je stigao proces, ovo je direktno pitanje za ministra pravde i za ministra policije, dokle je stigao proces o kome sam pre nekoliko dana obavestio čitavu javnost, a to je slučaj višestruke korupcije u redovima SNS na primeru bivšeg predsednika opštine Nova Varoš, Dimitrija Paunovića, aktuelnog načelnika Zlatiborskog okruga?Tu okruga?Tu mi je i kompletna dokumentacija o svim vrstama korupcije za vreme njegovog mandata na čelu Nove Varoši. Evo, već je sedam dana od kada sam upoznao javnost sa svim tim. Niko me od nadležnih državnih organa nije kontaktirao da se upozna sa materijalom i da pokrene bilo kakvu istragu i bilo kakav postupak u slučaju korupcije. Prosto se postavlja pitanje, to postavljam pitanje naravno i ministru pravde i ministru policije da li to ima veze sa zaštitom gospodina Dimitrija Paunovića od nekih visokih funkcionera SNS poput recimo, bivšeg ministra pravde Nikole Selakovića, kome je Dimitrije Paunović asfaltirao put do rodne kuće u dužini od dva kilometra za sedam miliona dinara iz lokalnog opštinskog budžeta?Dakle, ko štiti Dimitrija Paunovića? Ko štiti korupciju u Novoj Varoši? Zašto niko ne reaguje već sedam dana za dokazane

od istrage i borbe protiv korupcije? Prosto da biste to dokazali najbolje je da odgovorite na sva ova pitanja. Hvala vam. **Maja Gojković** Nisam vas jedino čula na početku kome je pitanje? Kome treba da prosledim pitanje.

Poštovani predsedavajući, kolege poslanici, u skladu sa Poslovnikom želim da postavim tri pitanja.Prva dva pitanja ministru poljoprivrede, gospodinu Branislavu Nedimoviću, vezano za realizaciju IPAR programa i povlačenja sredstava, odnosno akreditacije Uprave za agrarna plaćanja.Ovih dana samo se suočili sa time da mi nismo dobili akreditaciju. Ministarstvo je obavešteno da je ona privremeno odbijena, i ako smo čuli od premijera da je Uprava za agrarna plaćanja već akreditovana. To znači da mi nismo još uvek u stanju da povlačimo 175 miliona evra iz evropskih fondova koji su još 2014. godine odobreni Srbiji. Dakle, od 2014. do 2020. godine traje program za prve tri godine. Nismo povukli ni jedan jedini dinar.Postavljam konkretno pitanje - kada će Ministarstvo i nadležne institucije biti spremne i kada poljoprivrednici mogu očekivati da će prva sredstva iz fonda IPAR moći da koriste i da na njih računaju?Takođe, i na koji način će Ministarstvo obezbediti, odnosno rešiti predfinansiranje, s obzirom na to da ipak program podrazumeva da se, najpre realizuje investicija, a da posle doga se sredstva refundiraju od strane EU?Drugo pitanje, takođe za istog ministra odnosi se na nerazvijena područja Republike Srbije, devastirana područja.S obzirom da smo na inicijativu predsednika imali Odbor za poljoprivredu u Bujanovcu prošle nedelje i tamo smo se suočili sa problemima koje imaju poljoprivrednici u opštini u kojoj ima preko 50% nezaposlenih ljudi, tamo je otkupna cena mleka 18 dinara, pčelari dobijaju malu ili skoro nikakvu pomoć, postavljam pitanje - da li Ministarstvo poljoprivrede ima nameru i da li će biti programa za razvoj poljoprivrede u ovakvim opštinama koji imaju visoku stopu nezaposlenosti i u opštinama u kojima poljoprivreda predstavlja osnovni prihod za većinu stanovništva koja u njima živi?Treće pitanje postavljam za Vladu Republike Srbije, i za ministarku građevine i saobraćaja, a tiče se izgradnje, odnosno plana za izgradnju Moravskog koridora, ili autoputa Pojate – Preljina.Ja sam to pitanje postavio i premijeru prilikom izlaganja programa Vlade, jer nisam video kao prioritet da se gradi ta saobraćajnica.Napominjem da na tom području od Pojata do Preljine živi 500 hiljada stanovnika, da taj autoput bi predstavljao žilu kucavicu tog regiona, da zbog loše infrastrukturne povezanosti u ranim godinama nismo bili u ravnopravnom položaju u borbi za domaće i strane investitore i da je neophodno izgraditi jednu takvu deonicu autoputa.Postavljam konkretno pitanje - da li je to u planu i kada gradovi i opštine, kao i građani koji žive u ovom delu Srbije mogu na to računati?Ja ne znam po kojim kriterijumima je veći prioritet autoput Drač – Niš, u odnosu na autoput Pojate – Preljina.Dakle, ovih 100 za Republiku Srbiju treba da bude prioritet i on pravi trougao auto-putne mreže spajajući Koridore 10 i 11 i nadam se da će Ministarstvo i Vlada Republike Srbije staviti u prioritet izgradnju ovog autoputa, naročito zbog toga što ovih dana slušamo razne situacije o nemarnosti i neodgovornosti vezano za tunele na Koridoru 11. Na ovoj deonici autoputa budite bez brige nema nikakvih tunela, može slobodno da se gradi. Hvala.

želim da postavim poslaničko pitanje koje upućujem Vladi, premijeru pre svega i ministru Aleksandru Vulinu.Ono se odnosi na

u Zubinom potoku, ispalio rafale na sportsku halu u Zubinom Potoku i bacio bombu?Zašto ljudi očekuju odgovor od njih dvojice, pre svega od premijera Aleksandra Vučića? Zato što je Aleksandar Vučić u svom predizbornom govoru na konvenciji SNS u sportskoj u sportskoj hali pred punom halom, pred više od hiljadu ljudi potvrdio da on zna da su to učinili Srbi.Da bi tu činjenicu potkrepio ja ću citirati šta je tom prilikom vrlo kratko sadašnji premijer, a tadašnji kandidat za premijera rekao. Citiram – „Moj je odgovor tim našim Srbima koji su na takav način želeli da me dočekaju, neka vam je bogom prosto, boriću se i za vas i za vaše porodice da živite na svojim ognjištima i da budete srećni i zadovoljniji nego danas.“ To je rekao gospodin Aleksandar Vučić, da je znao ko je to učinio.Vučić je takođe tada rekao da svi u Zubinom Potoku otprilike znaju kako i iz koje kuhinje su došli i bomba i rafali, ali da je ponosan što im danas niko nije pomenuo ime, a onda citat gospodina Vučića iz govora – „ I posle bombi i rafala nismo ih pomenuli. Nijednom rečju im ime nismo izgovorili jer hoćemo ujedinjenu Srbiju, Srbiju protiv mržnje, a ne Srbiju mržnje.“Dakle, iza toga je i sadašnji ministar Aleksandar Vulin na neki način to potvrdio u svom govoru da je do tog dana bio ponosan kada je dolazio u Zubin Potom, da je bio ponosan na te Srbe, na te ljude, da je sa njima delio zlo i dobro, da je mnogo snegova prepešačio, da je mnogo rakije popio sa njima itd. da je bio ponosan, ali da ih se tih dana stidi.Od toga dana do danas, kao što znate, prošlo je dosta vremena. Srbi pre svega u Zubinom Potoku, građani opštine Zubin Potok su su poneli taj epitet da trebaju da stide zbog tog čina, a da ni do današnjeg dana mi tu zapravo ne znamo istinu.Ja sam doduše računao da Aleksandar Vučić nije želeo da govori o detaljima, jer treba da usledi istraga, ali očigledno od te istrage nema ništa.Ovo pitanje postavljam iz razloga što Srbi u Zubinom Potoku žele da se skine ljaga sa njih i da se zna ko su ti pojedinci koji su to napravili. To je jedan razlog. Drugi razlog je zbog činjenice da se u javnosti iznose i u to vreme i u vreme događanja i do dana današnjeg špekulacije da su to navodno učinili organizatori predizbornog skupa SNS, pa bi bilo dobro zarad otklanjanja tih špekulacija da Aleksandar Vučić javno iznese, pošto razumemo da ne može da na pravi način sarađuje sa kosovskim institucijama, istražnim organima itd, ali da makar srpskoj javnosti, a pre svega Srbima dole kaže istinu i da se oni ne stide ako nemaju razloga da se stide zbog tog događaja.Lučno imam razlog da postavim to pitanje jer je simptomatično da da se nešto slično desilo i meni nekoliko dana posle toga, nekoliko nedelja. Nakon izbornog dana na moju kuću, na moju porodicu pucano je takođe rafalima iz automatske puške i bačena je bomba, slični broj čaura itd, pa otprilike izgleda da gospodin Vučić i ja smo na isti način ugroženi i otprilike i od istih ljudi ugroženi. Zato imam lični razlog da to tražim. Zahvaljujem se.

je pitanje i za ministarku pravde, gospođu Kuburović i za ministra unutrašnjih poslova Nebojšu Stefanovića.Prvo pitanje. Ne bi bilo dobro da ministarstvo gospodina Vukosavljevića, samim tim i Republička Vlada okreće glavu pred nečim što sama Srbija nikad sebi ne bi dozvolila, niti bi na tako nešto pristala.Naime, mislim na izbore koji se održavaju u Crnoj Gori. Po rečima zvaničnih predstavnika crnogorske države izborni proces je pod velikim pritiskom Rusije. Svi koji su jednom učestvovali u izborima znaju koliko su neprihvatljive situacije u kojima se strana zemlja meša u izborni proces.Mi ovde u Srbiji vrlo često smo na teko nešto ukazivali. Razlikujemo se politički, ali smo svi zajedno veoma osetljivi na bilo kakav uticaj sa strane.Pitao bih gospodina Vukosavljevića da li on kao resorni ministar vrši kontrolu nad onim servisima, pre svega mislim na medijske, koji deluju na teritoriji Republike Srbije,

na ekspertske grupe koje se finansiraju da bi delovale na teritoriji Republike Srbije. Ni sa tim se ne slažem, ali dok deluju baviće se pitanjima koja su od internog značaja. To je tema o kojoj mi zajedno moramo da razmišljamo i da razgovaramo.Kada se infrastruktura, koju smo mi uspostavili i omogućili ovde u Srbiji, koristi kako bi se vršio pritisak na izbornu kampanju u Crnoj Gori, onda mi postajemo saučesnici nečega što smo po pravilu oduvek osuđivali, tako da bi bilo dobro da ministarstvo gospodina Vukosavljevića odgovori da li vrši kontrolu rada svih, ne samo informativnih servisa čiji su osnivači recimo Ruska Federacija, nego i bilo koga drugog u okviru zakona. Ne zalažemo se za cenzuru, ali smatramo da je nedopustivo da se Srbija koristi kao platforma za ugrožavanje izbora u Crnoj Gori, s obzirom da na tako nešto mi kao zemlja nikada ne bi pristali i protestvovali bi kada bi se tako ponašala bilo koja susedna zemlja u slučaju izbora u samoj Srbiji.Ne mislim da je to isključivi razlog za brigu, postoji još jedan. Tema na kojima se osporava crnogorska kampanja odavde, iz Srbije, su teme koje su državni prioriteti Srbije. Ovde smo tokom formiranja Vlade čuli predsednika Vlade koji kao krunski prioritet svog kabineta ističe članstvo Srbije u EU. Ne može se iz Srbije voditi kampanja protiv crnogorskih političkih stranaka koje se zalažu za evroatlantsku Crnu Goru, koristeći se infrastrukturom čije smo mi uspostavljanje omogućili ovde u Srbiji, jer se na takav način, indirektno stvara atmosfera u kojoj ćemo mi biti zaustavljeni i u našem nastojanju da ostvarimo ciljeve svoje politike.Za ministarku pravde i ministra Stefanovića jedno veoma važno pitanje. Prošle nedelje je održano još jedno ročište u procesu koji se vodi protiv lica optuženih za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije. Krunski svedok je izjavio da se nalazi pod pritiskom, da su pretnjama izložena njegova deca, njegova supruga i on lično. Još jedan svedok koji se tog dana pojavio pred sudijama ponovio je identične tvrdnje, odlazeći korak dalje tako što je istakao da već pet godina niko u državi ne želi sa njim da razgovara o političkoj pozadini ubistva predsednika Vlade Zorana Đinđića.Pred sudskim većem, pred advokatima, pred onima koji su to suđene pratili, on je nedvosmisleno saopštio da je spreman da tužilaštvu saopšti ime jednog od najbližih saradnika ubijenog predsednika Vlade koji je učestvovao u atentatu 12. marta 2003. godine.Pitam Nelu Kuburović i pitam Nebojšu Stefanovića šta su preduzezeli u slučaju pretnji kojima su izloženi svedoci koji su se pojavili u sudu i šta su preduzeli i da li će preduzeti nešto u vezi sa izjavom jednom od njih koji ukazuje na političku pozadinu ubistva Zorana Đinđića? **Maja Zahvaljujem gospođo predsednice.Zamolila bih sve poslanike da razmotre dve vrste dokumenata koje se odnose na istu stvar, a radi se o akreditaciji Univerziteta u Novom Pazaru, čiji je vlasnik nekada bio, a danas ključan čovek na njemu, naš kolega muftija Muamer Zukorlić.Jednu vrstu dokumenata donela je Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta obrazovanja, čija je to nadležnost, i njihovi zaključci su ovakvi: master akademske studije jezik i književnost – rešenje o odbijanju akreditacije, master akademske studije likovna umetnost – rešenje o odbijanju akreditacije, master akademske studije pravo – rešenje o odbijanju akreditacije, primenjena psihologija – rešenje o odbijanju akreditacije, vaspitači dece predškolskog uzrasta – rešenje o odbijanju akreditacije, bosanski jezik i bošnjačka književnost – rešenje o odbijanju akreditacije, ekonomija – rešenje o odbijanju akreditacije, engleski jezik i književnost – rešenje o odbijanju akreditacije, informatika - rešenje o odbijanju akreditacije, likovna umetnost, osnovne akademske studije - rešenje o odbijanju akreditacije, nemački jezik i književnost - rešenje o odbijanju akreditacije, pravo, osnovne akademske studije - rešenje o odbijanju akreditacije, psihologija - rešenje o odbijanju akreditacije, srpski jezik i književnost rešenje o odbijanju akreditacije, vaspitači dece predškolskog uzrasta, osnovne akademske studije - rešenje o odbijanju akreditacije.Njihova rešenja i obrazloženja zašto su došli do ovakvog zaključka obiluju izrazima poput – nastavni program je necelovit i nesvrsishodan, niz razno-raznih predmeta i tema, veoma malo radova objavljenih o referentnim propisima, nekvalifikovani nastavnici za izvođenje nastava, nekompetentni nastavni kadar, ne ispunjava standarde u pogledu kvaliteta studijskih programa itd.Pozivam vas da pogledate drugi dokument koji je potpisao Aleksandar Vučić na predlog ministra Verbića, u kome piše – do okončanja postupak akreditacije visokoškolske ustanove i studijskih programa koje sprovodi Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta za Univerzitet u Novom Pazaru, adresa, rešenje, itd, smatraće se da ima dozvolu za rad u svom sedištu i da ima pravo na izdavanje javnih isprava, a za studijske programe koje izvodi smatraće se da su odobreni.Moje pitanje Aleksandru Vučiću, koji je potpisao jedan ovakav skandalozan dokument, je kako je ovo moguće? Kako je moguće da Komisija za akreditaciju i kontrolu kvaliteta obrazovanja odluči da ni jedan program na ovom univerzitetu ne ispunjava osnovne uslove da bude akreditovan, a da Aleksandar Vučić na predlog ministra Verbića smatra da su oni akreditovani? Da li to znači da smo mi ukinuli sve institucije u ovoj zemlji, da će umesto njihovih zaključaka, rešenja i mišljenja Aleksandar Vučić da nam govori šta će da se smatra umesto toga i da li je iko ko je ovo predložio, potpisao, ko je za ovo glasao svestan koliku štetu ovo nanosi našem obrazovnom sistemu, koliku štetu nestručan kadar, loši programi i univerzitet koji ne ispunjava uslove može da nanese svim studentima koji se u njemu školuju?Kako da univerzitet koji ne ispunjava ni jedan uslove da bude akreditovan izdaje javne isprave za koje Vlada smatra da su ispravne i na koji način Vlada misli da odobri studijske programe za koje je Komisija za akreditaciju jasno rekla da nemaju osnova da budu odobreni?Drugo pitanje tiče se nečega što je uznemirilo, čini mi se, veliki broj roditelja, a radi se o vesti koja se pre izvesnog vremena pojavila u našim medijima, da će od nove godine u cilju mera štednje biti ukinuto pravo na povraćaj PDV na bebi opremu. Moje pitanje ministru Vujoviću je da li smatra da nema drugog načina da se štedi? Da li će tih 14.000 do 17.000 dinara koje su roditelji dobijali kao povraćaj zaista spasiti našu ekonomiju i zar ne misli da bi negde drugde moglo da se prištedi, a ne na mladim porodicama koje se odluče da imaju decu. **Aleksandar Stevanović** Poslanička grupa „Dosta je bilo“ ima dva pitanja koja bi uputila nadležnim ministrima.Prvo pitanje je upućeno ministarki građevine, infrastrukture i saobraćaja i odnosi se na poslovne rezultate ER Srbija. U poslednje dve godine je ER Srbija je zabeležila, može se reći, izuzetne gubitke, ako se ne dodaju subvencije, onda nema gubitaka. Dakle, gubici su pokriveni subvencijama koje su platili svi građani Srbije. U 2014. godini to je bilo oko 80 miliona evra, u protekloj godini blagodareći jako dobrom razvoju na svetskom tržištu energenata gubitak je pao ispod 50 miliona.Građani miliona.Građani Srbije su preko subvencija nepovratno pomogli „Er Srbiju“ sa 130 miliona evra i mi to ne možemo promeniti, to je realnost. Imamo nekog nacionalnog prevozioca koji ima određeno tržište i koji širi svoje poslovanje.Pitanje koje se ovde nameće je – kada ćemo dobiti plan poslovanja koji pokazuje kako će u narednim godinama ta ista firma uspeti da napravi u najboljem slučaju manji gubitak u narednoj godini, da pređe u pozitivno poslovanje i da možda u nekom periodu koji je dogledan, a ne odnosi se na decenije, kroz pozitivan poslovni rezultat donese nekakve benefite građanima Srbije koji su finansirali ovaj poslovni poduhvat? Dakle, kada će poslanici biti upoznati, a i građani Srbije, s time kao „Er Srbija“ misli da napravi profit i koja je to poslovna strategija koja se namerava učiniti jer je vrlo malo verovatno da sa sadašnjim stepenom iskorišćenosti linija sa sadašnjom mrežom i sadašnjim načinom poslovanja i sa sadašnjim cenama energenata ta tendencija može da se preokrene?Drugo pitanje je namenjeno ministru rudarstva i energetike i odnosi se na sada već ozbiljnu pretnju koju smo dobili od Energetske zajednice da će Srbija biti izložena sankcijama zbog toga što već godinama ne uspevamo da razdvojimo dva distributera gasa u Srbiji i šta po tom pitanju misli da uradi jer je ovo sada već prilično ozbiljna stvar, a mi unedogled odlažemo to. Moguće je, naravno, da će se uspeti ispregovarati još jedno odlaganje, ali pitanje koje se postavlja pred resornog ministra je šta misli da uradi i koji je rok u kome ćemo mi uraditi ono što se očekuje od nas da bi mogli da uživamo sve benefite toga što postajemo punopravni članovi Energetske zajednice. Koristi su mnogo veće od članstva u takvoj zajednici nego što su troškovi koje bi imali tako što bismo razdvojili ruskog i srpskog operatera.Konačno, treće pitanje, koje možda nije toliko gromoglasno, ali je bitno za jednu ugroženu grupu, odnosi se na ministarstvo koje je nadležno za socijalnu politiku u Srbiji i odnosi se na to šta se dešava sa zakonom koji koji reguliše kretanje ljudi slabovidih, odnosno u Srbiji trenutno postoji legislativa koja se odnosi na uvoz pasa vodiča. Brojkom i slovima, iako verovatno nikome nije interesantno šta se dešava sa slabovidim ljudima i sa marginalnim grupama kao kada je reč o nekim fundamentalnim i strateškim pitanjima, brojkom i slovima, u Srbiju je do sada uvezen jedan pas vodič

puta zaista pozivamo da se donesu podzakonski akti i da se omogući svim građanima Srbije, nezavisno od bilo koje razlike, da uživaju potpunu ravnopravnost u Srbiji. Hvala. Poslanik Vojislav Šešelj. Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, svoje pitanje upućujem premijeru Republike Srbije Aleksandru Vučiću. Sve nacije koje su bile u stanju da tokom svog istorijskog razvoja formiraju državu, posebno nacije sa dugotrajnim viševekovnim državotvornim tradicijama, imaju visoko izraženu kategoriju ponosa i dostojanstva. Ponos i dostojanstvo jedne države izražava se kroz upotrebu državnih simbola pre svega. Državni simboli su zastava, grb i himna, a može ih biti još. Države ljubomorno čuvaju svoj grb, svoju zastavu, svoju himnu.

da se sve zastave ističu. Ističu se državne zastave, nacionalne, zastave nacionalnih manjina i u slučaju međudržavnih poseta zastave strane države čiji je državnik u gostima. Međutim, ono što je uradila naša izvršna vlast, na čelu sa Vladom i premijerom,

To je po našem zakonu nedozvoljeno. Ustav propisuje izgled naših državnih simbola, a zakon njihovu upotrebu.Dolazimo upotrebu.Dolazimo u veoma neprijatnu situaciju vrlo često. Premijer primi ruskog ili kineskog ambasadora,

Trebalo je premijer Medvedev da dođe u Srbiju krajem septembra, pa u oktobru, pa ko zna da li će doći i u novembru. Ja se pitam – zašto se okleva s tom posetom? Došao sam do zaključka da je svakom državniku, i ruskom i kineskom i drugih prijateljskih zemalja, neprijatno

to bi bilo kao da je Kraljevina Jugoslavija uoči nemačke okupacije vešala po svojim javnim ustanovama nemačke zastave sa kukastim krstom, jer ono što nam je Nemačka radila u Drugom svetskom ratu 90-ih godina radila nam je Evropska zajednica, pa Evropska unija, pa NATO. To je jedna vrsta lažnog predstavljanja. Vidite, da bi regularno stekao diplomu mastera ekonomije Tomislav Nikolić je morao da položi 30 ispita. Nije položio nijedan, a busa se u prsa sa tom diplomom. To je lažno predstavljanje. Vučić, naravno, ima fakultetsku diplomu odavno, bio je odličan student, ali i on je sad pred sticanjem nove diplome. Aleksandar Vučić mora da položi 35 ispita da bi stekao pravo da se kiti zastavom Evropske unije, da položi sve te ispite, pa da polaže i maturski i diplomski i master i doktorat i šta ja znam.Ovo pitanje upućujem premijeru Vučiću i očekujem brz odgovor.

saziv ove sednice koji vam je dostavljen, sadržan je predlog dnevnog reda sednice.Pre utvrđivanja dnevnog reda potrebno je da razmotrimo predloge za razmatranje akata po hitnom postupku.Visoki savet sudstva je predložio da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju.Stavljam na glasanje.Zaključujem

i postizbornog procesa, pritiscima na državne organe i pokušaja lažiranja narodne volje.Stavljam

Nenad Konstantinović, Zdravko Stanković, su predložili da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i okolnosti u vezi sa rušenjem objekata u Beogradu, u delu grada, poznat kao Savamala, 25. aprila 2016.

postupku stavi na dnevni red Predlog rezolucije o zločinima u i oko Srebrenice od 1992. do 1995. godine.Stavljam na glasanje.Zaključujem

predlog.Narodni poslanici dr Sanda Rašković Ivić, Slaviša Ristić, Dejan Šulkić, Milan Lapčević, Đorđe Vukadinović, Gorica Gajić, Boško Obradović, Srđan Nogo, Milan Ševarlić, Zoran Radojčić, Marija Janjušević, Ivan Kostić su predložili da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i okolnosti vezanih za dešavanje tokom izbornog procesa 2016. godine od dana raspisivanja republičkih izbora do dana objavljivanja konačnih rezultata izbora.Stavljam na glasanje.Zaključujem

stavi na dnevni red Predlog rezolucije Narodne skupštine o priznavanju i osudi genocida nad Jermenima počinjenom u Osmanskom carstvu u periodu od 1915. do 1922. godine.Stavljam

nije prihvatila ovaj predlog.Narodni poslanik mr Aleksandra Jerkov je predložila da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja

stavi na dnevni red Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, koji je

je predložila, da se po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog odluke o izmenama odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je

predložio je da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika Osnovnog suda u Kruševcu, koji je podneo Skupštini 27. septembra.Stavljam na

predložila je da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije.Stavljam na

29, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 175 poslanika.Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj predlog.Narodni poslanik Aleksandra Jerkov, na osnovu člana 92. Poslovnika, predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju, koji je podnela 19. septembra 2016. godine.Da li želite reč?Izvolite. Zahvaljujem, gospođo predsednice.Ja sam predložila za ovu sednicu, a imam nameru da to činim i ubuduće, set zakona iz obrazovanja, zato što smatram da je to jedno od najvažnijih stvari o kojima mi u društvu treba da razgovaramo, jedna od najvažnijih tema kojima mi ovde treba da se bavimo i jedno od najvažnijih pitanja i problema koje nas kao društvo muče.Danas muče.Danas je u jednim novinama izašla neka svojevrsna ispovest jedne učiteljice ili nastavnice, koja se žali na to kako su deca godinama koje ona provodi u školi sve manje inteligentna. To nije tačno. Naša deca nisu neinteligentna, ali činjenica je da naša deca ostvaruju loše rezultate i na unutrašnjem testiranju i na međunarodnim testiranjima. Činjenica je da našu decu obrazuju ne kao misleće ljude, nego kao male robote koji treba da slušaju u školi šta im se kaže pa posle da reprodukuju ono što im je u školi rečeno i da se ocenjuje isključivo ono što im je u školi rečeno i činjenica je da našu decu u školama pokušavaju da svrstavaju u nekakve kalupe, da ubijaju svaku kreativnost koja u njima postoji, a da je metod učenja u našim školama i dalje onaj standardni i stari metod učenja, gde nastavnik stoji iza katedre i priča, a deca sede i slušaju.Zbog toga naša deca ne znaju da reprodukuju tekstove koje su pročitala. Zbog toga naša deca ostvaruju loše rezultate na svim testiranjima i zbog toga naša deca dolaze nespremna na fakultete, gde ih čeka nova vrsta problema, zato što univerzitetski profesori isto tako ne žele ništa da promene, i isto ništa ne žele novo da nauče ni tu decu koja sutra kao neki novi nastavnici treba da obučavaju drugu decu.To je suština reforme obrazovanja. To je suština, a ne dualno obrazovanje, a ne da li će se starim studentima produžiti rok za godinu ili dve ili im se neće produžiti, a time se u ovoj zemlji niko ne bavi.Naravno, ne zamišljam da ovo što ja predlažem jeste rešenje problema u našem obrazovanju. Imamo Strategiju razvoja obrazovanja do 2020. godine, koja je fenomenalna, koju su radili jako ozbiljni ljudi, koji su se posvetili tome, i sve što mi treba da uradimo jeste da implementiramo to što piše u toj strategiji

i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata.Stavljam na

20, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 181 poslanik.Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj predlog.Narodni poslanik Balša Božović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica o ulozi i odgovornosti najviših organa vlasti u bespravnom rušenju objekata u beogradskoj četvrti Savamala i utvrđivanju činjenica o odgovornosti lica koja su izvršila rušenje navedenih objekata.Stavljam na glasanje.Zaključujem

delom implementira u ono što je predloženo u Strategiji razvoja obrazovanja do 2020. godine, koja je pripremana godinama, koju su izrađivala komisija koja je za tu namenu oformljena i koja nudi veoma kvalitetna rešenja za ono što je nama u našem obrazovanju potrebno. Potrebno nam je aktivno učenje. Potreban nam je sistem koji će da stvara kreativne, misleće ljude, koji kritički sagledavaju svet oko sebe. Potreban nam je kvalitetan nastavni kadar. Potrebni su nam nastavnici koji će znati kako da uvedu aktivno učenje u škole.Potrebni su nam direktori koji neće zloupotrebljavati svoje pozicije na koje su, po pravilu, došli političkim linijama, bez ograničenja trajanja mandata, bez zakonskih ograničenja u pogledu toga kako obavljaju svoj posao, bez ikakvih kontrola. Potreban nam je sistem koji će vrednovati ono što su nastavnici naučili na beskrajnim seminarima na koje idu, a ne samo da se boduje koliko je seminara koji nastavnik polagao, pa čak i to nema nikakve veze sa tim da li ćete napredovati u službi, da li ćete imati veću, manju platu.Potreban je sistem koji će motivisati nastavnike da uče nešto decu, koji će motivisati decu da dolaze u školu zato da bi učili, a ne da bi se dosađivali i potreban nam je sistem koji će vrednovati znanje. Potrebne su škole koje će opet biti ne samo obrazovne, nego i vaspitne institucije i potreban nam je sistem koji će stvarati svesne građane ovog društva koji će sutra moći da se ravnopravno uključe u društvo sa praktičnim znanjima koja su stekli u toku svog školovanja, a ne sa onim što su napamet naučili i već za mesec dana zaboravili sve gradivo koje su morali da reprodukuju.Ja znam, iz odnosa vladajuće stranke prema aferama oko kupljenih ili plagiranih diploma velikih i visokih funkcionera se videlo, da se obrazovanje i znanje baš nešto ne ceni. Prema nesmotrenim izjavama, da upotrebim tako blagi izraz, našeg premijera o dualnom obrazovanju, mi možemo videti da se obrazovanje u vladajućoj stranci baš mnogo ne promišlja, ali dajte da se oko ovoga dogovorimo. Ne moramo ove zakone koje ja predlažem usvajati, ali nemojte da nam se problem obrazovanja svede na to da li će Vučić smatrati da treba uvesti dualno obrazovanje ili ne i na to dokle će neko imati pravo da diplomira.

Zahvaljujem.Sedam hiljada porodica u Srbiji živi isključivo od toga što u zakup uzima državno poljoprivredno zemljište i obrađuje ga. Broj porodica koje ne žive isključivo od toga, ali uzimaju u zakup državno poljoprivredno zemljište i ono im predstavlja značajan izvor prihoda u porodici je još veći.Mi smo zakonom, koji smo usvojili pre izvesnog broja meseci u ovoj Skupštini, predvideli da svaka opština u Srbiji diskrecionom procenom, nekom provizornom odlukom predsednika opštine u dogovoru sa ministrom poljoprivrede, može da da 30% poljoprivrednog zemljišta jednom pravnom ili fizičkom licu na osnovu nekakvog plana za koji mi ne znamo ni šta treba da sadrži, ni da li treba da ispunjava neke uslove, kakve su to investicije, da li uopšte ima investicija, itd, investicija, itd, i to na period od 99 godina, što je, složićete se, zapravo u životima generacija poljoprivrednika njihovo sve čime i mogu da se bave.Može bave.Može se pretpostaviti da ti, nazovi, investitori, a zapravo odabrani poslovni partneri, neće uzimati zemlju koja je lošeg kvaliteta, da oni neće uzimati četvrte, pete, šeste, itd, kategorije, nego će uzeti ono najbolje poljoprivredno zemljište koje u toj opštini postoji, i to opet, kažem, po slobodnom izboru predsednika opštine u dogovoru sa ministrom poljoprivrede i možemo samo nagađati kakvi će to biti kriterijumi kojima će se ti ljudi ljudi voditi kada budu odlučivali o tome kome će dodeliti zemljište.Znači, zapravo, da će ovim ljudima koji žive od zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta ostajati ili nikakvo zemljište ili zemljište izuzetno lošeg kvaliteta, što znači da ćete opet zbog odabranih investitora vi porodice poljoprivrednika ostaviti bez ikakvih sredstava za život.Mi, umesto ovoga kako je definisano, predlažemo da se sprovede postupak javnog poziva, da se zna ko se prijavljuje, pod kojim uslovima dobija zemlju, zbog čega dobija zemlju, koju zemlju može da dobija, da nemamo više odabrane investitore i nazovi investitore, da nemamo više predsednike opština koji zbog svojih poslovnih partnera oduzimaju ljudima jedini izvor prihoda. Da nemamo više situaciju da zaista 7.000 porodica ostane bez ikakvog izvora prihoda zbog nečijeg poslovnog partnera.Ovo što predlažem je bilo predloženo u vidu amandmana prilikom usvajanja Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Tada niste imali sluha za to, ali evo prilike da se to ispravi.

Zahvaljujem, predsednice.Devetog oktobra 2014. godine ističe dve godine kako je istekao rok za Republiku Srbiju da donese zakon o nestalim bebama i mi ulazimo u treću godinu skandaloznog neispunjavanja ove presude Evropskog suda za ljudska prava iz apsolutno nepoznatih razloga, i to je, čini mi se, jedna od najvećih misterija za mene u prethodnom sazivu, budući da je ovo 30 put kako predlažem ovaj zakon, zbog čega vladajuća većina ne želi da usvoji ove dopune Krivičnog zakonika koje predlažemo.Za one kolege koji ne znaju, koji su novi, a evo prilike da sada oni to podrže, ja predlažem jednu vrlo jednostavnu stvar: da se među krivična dela koja ne zastarevaju u Krivičnom zakoniku doda i krivično delo, kolokvijalno rečeno, krađe beba, a zapravo trgovine ljudima radi usvojenja. Ne boli ništa da se usvoji. Ako treba, ja ću odustati od ovog predloga zakona i ustupiti bilo kome od narodnih poslanika vladajuće većine. Ako treba, kada bude rasprava o tom zakonu, ja se neću javljati za reč, ako se smatra da je to neka prilika za nekakve političke poene. Tim ljudima

zbog toga što su pogođeni svojom neverovatnom nesrećom i tek kasnije, kada vraćaju film, oni shvate da je tu nešto bilo čudno, da protokoli nisu ispoštovani, da nisu dobili sve papire, ali ona veoma često bude jako kasno za njih da reaguju zato što je taj predmet već zastareo.Molim vas da, ako ne želite da razgovarate sa mnom, razgovarate sa nekima od njih, pa da vam oni kažu kakav je osećaj kada hoće da potraže pravdu, ali ih onda obaveste da više to ne mogu da učine zato što je predmet zastareo.Predsednica je zastareo.Predsednica je ranije nudila nekim poslanicima da napravimo nekakve konsultacije u vezi sa ovom temom. Ako ona to ne želi da ponudi, ja nudim da se dogovorimo, ali samo dajte da ovaj problem rešimo, jer ti ljudi ničim nisu zaslužili da se 30 puta u Skupštini Srbije odbije usvajanje jednog ovakvog zakona, a koje znači samo ovo što sada govorim i ništa više. **Maja Gojković**

moja namera da se utvrdi i okolnosti i svi odgovorni za ovu tragediju je nastala u tom trenutku i neće prestati nikada.Dva izveštaja Vojske. Jedno disciplinsko kažnjavanje dvojice generala i odustajanje tužilaštva da govori o krivičnoj odgovornosti daju mi za pravo da tražim da odgovornosti, da dijaloga i utvrđivanja činjenica bude ovde u ovoj Skupštini jer su ostala ne odgovorena dva važna pitanja koja su neophodna da bi znali ko je odgovoran, jer sumnjam da iko može mirno da spava.Mada, karakter je čoveku sudbina. Gledala sam ja već ljude kako se rugaju tuđim smrtima, kako se nedostojno odnose prema smrti Omera Mehića, tako da me to ne čudi. Ali bi naš napor zajednički da oformimo anketni odbor sa po jednim poslanikom iz svake poslaničke grupe koji bi našao odgovore na dva važna pitanja. Prvo, ko je ministra odbrane, bivšeg, Bratislava Gašića obavestio o potrebi da se spašava jedan ljudski život, u ovom slučaju jedna bebe, bilo gde u Srbiji? O tome nema nikakvog traga. On je naredbu izdao usmenim putem kršeći protokole, ali nedostaje ko mu je dao informaciju, ključna informacija. Druga informacija, ko je menjao plan leta? Ko je obavestio aerodrom „Nikola Tesla“ da će biti sletanja vojnog helikoptera na tom aerodromu?Jedna poluodgovorena, ali neproverena informacija ticala se mog pitanja iz obrazloženja za anketni odbor – ko je obavestio lažno medije da je beba spasena i da je spasilačka misija uspešno okončana? Po zakonu o odbrani, Zakonu o vojsci, vojska je dužna da sve nas informiše blagovremeno i tačno. Niko nije reagovao.Naš zajednički napor da se utvrde odgovornosti dao bi doprinos vladavini prava, dao bi doprinos elementarnom osećanju pravdi za žrtve i omogućio svima nama da upozorimo svakog ko hoće da se igra sa svojim ovlašćenjima, svakog bahatog, neodgovornog da nikada to više ne radi i da nikada više u Srbiji cena ne bude sedam života za koje očigledno niko neće odgovarati,

Hvala lepo.Ovde imam ispisano na nekom čudnom jeziku kako se koristi ova skalamerija.Suština predloga je da se ukine komercijalno reklamiranje političkih stranaka u izbornoj kampanji. Svedoci smo, ne samo u poslednjem izbornom ciklusu, nego u mnogima pre toga da uvek vladajuće stranke, bez obzira koja da je ona bila, imaju ogromnu prednost u reklamiranju u komercijalnom delu, pre svega elektronskih medija, televizije u odnosu na sve druge učesnike na izborima. I te razlike se mere puta deset, puta 20, puta 100 verovatno.Ukidanje tog načina upoznavanja javnosti sa programom političkih stranaka i izbornih lista ne bi štetilo građanima, jer bi ti mediji, pre svega televizije mogle da naprave specijalne emisije u kojima bi predstavnici političkih stranaka i izbornih listi mogli da sučeljavaju stavove, da prezentiraju svoje programe, da u jednoj primerenoj raspravi se bore za pažnju i sutra za glas građana Srbije.U ovoj situaciji koju imamo danas nekoliko desetina biliona evra, ne iz privatnih nego iz državnih izvora se troši na reklamiranje, na spotove koji teško da mogu da prođu bilo kakvu minimalnu ocenu estetske vrednosti, moralne vrednosti ili bilo čega što je u tom pravcu. Te pare su pare poreskih obveznika pa i onih koji nemaju posao i onih koji žive od socijalnih davanja i onih koji nemaju udžbenike na svom jeziku i onih koji čekaju lečenje svog deteta ili svoje lično pa nemaju para da to plate. Puno je takvih stvari koje su mnogo važnije od loših reklama političkih stranaka.Ovo nije demagogija, u ovom predlogu ne želim da optužim aktuelnu vlast, to se dešavalo i ranije i treba svi da donesemo odluku da sprečimo tako bahato, primitivno ne namensko trošenje narodnih para za reklamiranje naših političkih programa, za koje ponavljam ima toliko boljih, adekvatnijih, primerenijih, civilizovanijih načina da se saopšti građanima Srbije nego što su to loše reklame. bar 50% država EU postoje ovakvi propisi koji zabranjuju komercijalno reklamiranje političkih stranaka.Mislim da ovaj parlament može da učini jedan veliki korak, da uštedi nekoliko desetina miliona evra narodnih para jednim zajedničkim glasanjem oko teme koja ne bi trebala da bude

Živković** U ovom predlogu zakona se uvodi jedan dobar običaj koji je do sada bio primenjen u srpskoj političkoj godine, odnosno januara 2001. godine kada je formirana prva demokratska vlada u istoriji ove zemlje, Vlada Zorana Đinđića, kada je on sve kandidate za ministre poslao na lekarski pregled koji je adekvatan lekarskom pregledu koji prolaze svi ljudi koji žele da se zaposle u državnoj službi na iole odgovorno mesto, od portira, preko ljudi koji se bave nekim poslovima koji su na nivou službene tajne. Svi oni moraju da prođu pregled koji podrazumeva fizičko i psihičko zdravlje neophodno za obavljanje tih poslova.Zoran Đinđić je 2001. godine to primenio bez postojećeg zakona, ali kao predlog za jedan dobar običaj u budućnosti, na sve kandidate za ministre za svoju prvu vladu i oni su prošli taj pregled. Dobili su crno na belo od referentne ustanove medicinske, to je tada bio VMA, da su sposobni za obavljanje posla u državnoj službi.Moj predlog je da to uradimo ponovo i da to sada bude do zakona. Mislim da je ponašanje nekih predstavnika vlasti ne samo u poslednjoj Vladi, nego u onoj pre nje, pa možda u onoj i pre nje, možda u još nekima dokazalo da bi bilo jako prodotvorno, korisno i blagougodno za građane Srbije da ministri pre nego što sednu u fotelje prođu lekarski pregled. Imamo primere i helikoptera i Savamale i puno drugih primera koje vi sigurno bolje znate nego ja, jer su to činili ljudi koji su bliži vama nego meni, gde je apsolutno jasno, zdravorazumski, a verovatno i eksperti bi to potvrdili, to ne mogu da urade ljudi koji su zdravi, bio fizički, bilo psihički.Zato mislim da je to dobra stvar. Naravno, to bi važilo za svaku buduću vladu, za svaku situaciju kada neke kolege koje me sada pažljivo prate budu u poziciji da budu ministri ili neki koji više nikada neće biti u toj poziciji, ali će moći tada da provere da li će njihovi politički oponenti koji tada osvoje vlast biti dovoljno sposobni i u zdravstvenom smislu da rade svoj posao na valjan

Hvala.To je jedan stari predlog koji je povučen, pa u istovetnom tekstu vraćen u proceduru i tiče se akademske čestitosti. Tiče se onoga što boli veliki broj ljudi u Srbiji koji ne mogu da dopuste sebi da vaspitavaju svoju decu, da ulažu u njihovo vaspitanje i obrazovanje, da se odriču mnogih stvari da bi ta deca došla do diploma koje nisu samo papir potreban za neku zloupotrebu, nego naprotiv, da su te diplome svedočenje o njihovom znanju do koga su ta deca došla kao osnov spremnosti za život u ovom teškom 21. veku punom iskušenja.Paralelno sa tim imamo u poslednjih opet desetak godina poplavu nečega što se zovu falsifikati, što je inače krivično delo. To nije samo moralni nedostatak, nego krivično delo u pravnom smislu reči, gde masa ljudi sa diplomama koje praktično možete da dobijete kod fotokopirne radnje bez nekih velikih bez nekih velikih napora, te diplome koriste da bi bili „kvalifikovani“ za obavljanje najviših državnih funkcija bilo kao službenici, bilo kao kao funkcioneri.Imamo puno primera za to. Svi znaju za već spomenuti primer predsednika države, ministra unutrašnjih poslova, gradonačelnika Beograda. Ima ih koliko god hoćete. To je nešto što je nedopustivo i zbog ljudi koji su glasali za vladajuću stranku, koji isto imaju decu, čija deca su isto pametna, vredna, došla do nekog znanja, ali onda sada ili sa tim znanjem i sa tom diplomom čekaju u nekom hodniku da ih neko primi i otvori tu svetlu budućnost ili su se zaposlili u državnoj službi ne zato što su pametni, nego zato što su imali vezu sa nekim ko ima falsifikovanu diplomu.To je nešto što je pitanje budućnosti naše zemlje. Naravno, ko je to uradio neka mu je na obrazu, neka se to tiče njegovog morala. Naravno da oni koji su učestvovali u tome treba da budu primereno kažnjeni, ali je mnogo važnije da mi sprečimo da se u budućnosti dešavaju takve stvari.Deca u Srbiji moraju da znaju da se studira ne zbog papira koji se zove diploma, nego zbog znanja, a da ta diploma nije deo

Problem planiranja i izgradnje je jedna hronična bolest ove države. Stalno se čine „napori“ da se taj problem prevaziđe.Imali smo pre par meseci Zakon o ozakonjenju koji je trebalo da bude taj čudotvorni štapić koji će da promeni stanje u toj oblasti i najavljivan je kao čudo koje će da reši sve naše probleme iz te oblasti. Naravno, to se nije desilo.Naravno desilo.Naravno da još uvek nemamo adekvatan zakon o planiranju i izgradnji, jer da ga imamo ne bi došlo do toga da i dan danas imamo bespravne objekte svuda gde se nešto gradi u u Srbiji, bilo da uzmete neki tunel zbog koga je odsečen hrast star nekoliko stotina godina, bilo da imate „Beograd na vodi“.Imali smo sinoć ili preksinoć gradonačelnika Beograda Malog, gradonačelnika Beograda, koji je rekao – ta građevinska dozvola, pa to je nebitno i to je suština našeg problema.Predlog zakona koji je delo stručnjaka, koji sam ja potpisao, je praktično najbolje iskustvo teorijsko i praktično onoga što srpska nauka i struka iz te oblasti nudi. On se oslanja najvećim delom na sličan na sličan zakon koji je bio donet 2003. godine, koji je trebalo da prekine tu ružnu praksu bespravne gradnje. Bespravna gradnja je, inače da vam kažem, sintagma, grupa reči koja je neprevodiva na strane jezike. U Nemačkoj i Engleskoj ljudi ne shvataju šta je to bespravna gradnja. To ne možete da kažete na bilo kom jeziku, osim na jeziku srpskom ili možda nekom jeziku iz našeg okruženja.U okruženja.U tom zakonu iz 2003. godine i ovom predlogu zakona početak gradnje bez dozvole za gradnju koja sledi iza građevinske dozvole i svega onoga što ide posle toga je krivično delo. Onaj ko zabode lopatu, odnosno ašov u zemlju bez dozvole za gradnju čini krivično delo i biva hapšen odmah. To znači da bi pre par meseci bili uhapšeni Aleksandar Vučić i njegov vekovni prijatelj iz iz UAE kada su bez dozvole počeli gradnju nečega što se zove „Beograd na vodi“, pod vodom ili ne znam ko je već na čemu.Bez toga mi ćemo biti zemlja gde neće biti investicija, kao što ih nema ni dan danas, osim ako se te investicije mahom ne oslanjaju na rupe rupe u zakonu, na leks specialisima, na posebnim uslovima za posebne ljude koji su u posebnim odnosima sa nekim posebnim funkcionerima ove države koji nisu prošli lekarski pregled. Hvala. **Maja Gojković** Stavljam

apelujem na kolege da glasamo za predlog te rezolucije. Pitanje - zašto Jermeni? Pitanje – zašto sada? Zato što smo mi kao narod imali puno situacija kada smo bili deo nečega što bi moglo, ne znam da li pravno, ali kolokvijalno da se nazove genocid i ne treba to sećanje na istoriju. Te istorijske činjenice nisu pitanje toga da li je neko u ovoj ili onoj stranci, da li se lažno predstavlja kao nacionalista ili rodoljub ili se lažno predstavlja kao kosmopolita ili Evropljanin. To su činjenice.Ljudi su bili lišeni života van bilo kakvog zakona, van bilo kakvog pravila rata ili bilo kakvog pravila života i protiv Biblije i protiv Kurana i protiv Talmuda i protiv Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, protiv bilo čega što ima veze sa ljudskim.Pola sveta je osudilo genocid nad Jermenima i Rusija i Amerika i Kina i Francuska. Ostalo je nekoliko nekoliko zemalja koje nisu to uradile. Predlog je dat prošle godine kada je bila, mislim, stogodišnjica tog dešavanja, ali to ne znači da je sada prošao rok. Možemo i danas to da uradimo.To nema nikakve veze sa našim današnjim spoljno-političkim odnosima sa Turskom. Turska iz ovog vremena nema nikakve veze sa Turskom iz onog vremena kada je izvršen genocid nad Jermenima. Znači, to nema nikakvu dnevno-političku konotaciju, nego ima uvođenje pravila da kad nešto ne valja to ne valja, bez obzira da li se desilo juče ili pre 100 godina, da li se desilo nama ili nekom drugom, da li se desilo nekom našem prijatelju potencijalnom ili neprijatelju potencijalnom, da li se to desilo sa nekom pod navodnicima dobrom namerom ili ne.Ovo je dobra prilika da Srbija stane uz ove zemlje koje su učinile tu svoju moralnu obavezu, a mislim da bi to bilo dobro i za Srbiju u budućnosti i današnjici da sa puno više prava tražimo adekvatnu osudu ovoga što se desilo prema građanima Srbije, prema Srbima i prema svima drugima koji žive na ovim prostorima u neposrednoj prošlosti ili nekoj daljoj prošlosti. Hvala vam. **Maja

radi utvrđivanja činjenica i okolnosti u vezi sa rušenjem objekata u Beogradu u delu grada poznat kao Savamala 25. aprila 2016. godine.Reč Hvala predsednice.Poštovane kolege narodni poslanici, ovaj predlog podnet je u Skupštinu 6. juna ove godine, znači pre tri meseca. Nažalost, predlogom smo predložili da se formira skupštinski odbor koji bi hteo da da odgovore na nekoliko pitanja i, kažem nažalost, za ova tri meseca, koliko Skupština nije bila u redovnom zasedanju i kako nije bilo prilike da raspravljamo o stavljanju ove tačke dnevnog reda na dnevni red, tih odgovora nema.Za

pa do toga da su to radili kompletni idioti, preko toga da se ljudi odgovorni za to nalaze u vrhu gradske vlasti. Kada smo očekivali konačan rasplet, nastao je muk. Taj muk se u poslednje vreme pravda jednom floskulom da državni organi treba da odrade svoj posao i da tužilaštvo radi. nema odgovora ni šta tužilaštvo radi i da li uopšte radi na tom slučaju, koji je tužilac zadužen i kada je taj predmet pokrenut.Zato smatram da je angažovanje Skupštine po ovom pitanju neophodno i predlažem da se formira anketni odbor. bi činili naravno predstavnici svih stranaka, kakav je to običaj, a on bi po našem predlogu trebao da da odgovor na nekoliko pitanja – šta su nadležni organi preduzeli u pogledu utvrđivanja identiteta maskiranih lica koja su pod pretnjom primene fizičke sile sprečavale građane u kretanju, oduzimala im sredstva komunikacije, nasilnički se ponašala prema građanima i omogućivala rušenje više objekata raznim mašinama u Savamali noću između 24. i 25. aprila 2016. godine? Šta su nadležni organi preduzeli radi utvrđivanja identiteta naredbodavaca ove akcije? Zbog čega i po čijem naređenju policija nije postupila u skladu sa zakonom, jer je odbila da odgovori na pozive građana koji su te noći bili upućeni policiji, koji su tražili zaštitu u skladu sa zakonom i Ustavom,

Hvala predsednice.Poštovane kolege poslanici, koliko ste pratili dosadašnji tok sednice, a mi se bavimo ovde negde već sat vremena utvrđivanjem dnevnog reda Prve sednice redovnog zasedanja, mi ćemo, ukoliko nešto ne uradimo, raspravljati o jednom jedinom zakonu. Vlada Republike Srbije je u dva meseca, koliko je formirana, predložila nam jedan zakon, izmena i dopuna, zakon od dva člana.Pozivam vas da u narednim minutima pažljivo saslušate mene i moje kolege iz poslaničke grupe SDS-Narodni pokret Srbije, jer smo mi pripremili predloge više od 20 zakona i mislimo da Skupština zaslužuje da radi, ostvaruje onu prvu svoju osnovnu ulogu propisanu Ustavom, a to je donošenje zakona. Trebali bi naravno da radimo i kontrolu sprovođenja zakona, kontrolu izvršne vlasti, ali mi ne radimo ni ono prvo, najosnovnije – donošenje zakona, jer zakon koji smo do sada rešili da raspravljamo sasvim sigurno posle sedmomesečne pauze, koliko parlament nije radio, nije adekvatan.Prvi od zakona o kojima ću ja danas govoriti su izmene i dopune Zakona o kulturi. Taj zakon je donet na kraju prethodnog mandata, početkom ove godine i po nama potpuno neopravdano iz tog zakona je kao kulturna delatnost nije uvršćena umetnička fotografija. Smatramo da je to loše. Još tada u raspravi predložili smo amandman koji bi to izmenio. Naravno, većina tada nije usvojila, ali ovde sada ima i nekih drugih poslanika i verujem da kada bi otvorili raspravu i ponovo ukrstili argumente, verujem da bi sada poslanici prihvatili da se i umetnička fotografija nađe u opisu kulturnih delatnosti.Druga intervencija koju smo imali u ovom zakonu tiče se nacionalnih priznanja u kulturi, odnosno jednoj temi koja je tada bila u javnosti oko toga da li ta priznanja treba da postoje ili ne, na kraju je rešeno da ta priznanja ostanu, ali u izuzetnim slučajevima, kako kaže zakon. Mi smatramo da u svakom slučaju kada neki vrhunski umetnik dobije nagradu na nekom međunarodnom planu, država treba da mu obezbedi ostvarivanje nacionalne penzije, kako se to kaže.Pozivam vas da otvorimo raspravu, kako nam se ne bi desio slučaju kao sa akademikom Dejanom Despićem, koji je vratio svoju nagradu, uvređen što država pravi razliku između kulturnih radnika i sportista. Hvala. **Maja Gojković**

Hvala poštovana predsednice.Kolege poslanici, i ovaj zakon je donet na kraju mandata prethodnog saziva, iako njegovo stupanje na snagu praktično treba da počne od 1. januara sledeće godine. Naravno, tada nam je to bilo objašnjeno da je to uslov za reviziju dogovora sa MMF. Tada smo u raspravi govorili da taj zakon u sebi nosi brojna diskriminatorska rešenja, nepravedna rešenja koja će dodatno unazaditi položaj zaposlenih u javnom što možemo da uradimo, to je da u ovih nekoliko meseci pre stupanja na snagu tog zakona izmenimo te loše stvari i potrudimo se da zaposleni u javnom sektoru ne budu diskriminisani, da zaposlenje i rad u javnom sektoru ne bude demotivišuće i da najbolji kadrovi odlaze iz javnog sektora jer u tom slučaju cela ideja sa sprovođenjem reformi i ubrzanom evropskom putu Srbije i modernizaciji Srbije neće biti izvodljiva.Ja se, evo, pitam da li je posledica toga što za dva meseca rada Vlade imamo samo jedan predlog zakona, od dva člana, je posledica toga što nema u državnoj upravi, Vladi, pri ministarstvima, dovoljno motivisanih ljudi da rade na predlozima zakona. Podsetiću vas na brojne zakone koje nas po akcionim planovima koji su usvojeni za pregovaračka poglavlja koja su otvorena, čekaju da se usvoje do kraja 2016, u 2017. i 2018. godini, mi do dana današnjeg nijedan od tih zakona nemamo u Skupštini.Da ne bi zaposleni u javnom sektoru bili demotivisani, mi smo predložili izmene i dopune koje se tiču nekoliko stvari. Pre svega, ona stvar koja je bila glavni motiv za donošenje ovog zakona, to je da se isprave različiti nivoi plata zaposlenih u javnom sektoru, nije rešena zbog osnovne stvari što javna preduzeća nisu ubačena u ovaj zakon. Ovaj zakon, ovako kako je usvojen, se ne odnosi na javna preduzeća i mi smatramo da je to loše, da on treba da se odnosi i na javna preduzeća i na Narodnu banku Srbije i na javni medijski servis.Tražimo da servis.Tražimo da se iz ovog zakona izbaci donošenje novih posebnih zakona jer ovaj sam zakon po sebi je leks specijalis i donošenje novih leks specijalisa je loše. Ima tu još drugih stvari. Ukoliko usvojite ovaj predlog zakona, o njima ćemo razgovarati. **Maja

posebno ovaj zakon razmotre i uvrstimo u dnevni red zato što se tiče jedne vrlo važne teme, a to je tema budućnosti Srbije. Znate da bez novih beba, novih ljudi koji će se rađati u našoj državi ne možemo ni da razmišljamo o njenoj budućnosti. Svakodnevno i ponovo ovih dana su u fokusu javnosti katastrofalni brojevi koji pokazuju koliko je loš odnos države prema budućim pokolenjima. Mi vam predlažemo, kroz izmene i dopune ovog zakona, nekoliko mera koje će to promeniti. Čujemo razne najave, ali bojim se da će to ostati nedorečeno i mislim da nam rasprava o ovom zakonu, onako kako smo mi predložili, odnosno predlažemo vama da stavimo na dnevni red i o tome razgovaramo, može da promeni neke stvari.Ovaj zakon, između ostalog, nije nijednom bio na dnevnom redu u Skupštini u poslednjih pet godina, kako je formirana ova većina, iako se o tome puno pričalo. Šta su posledice danas? Kakvo je stanje? Danas je broj siromašnih u Srbiji duplo veći nego pre četiri godine. Među tim siromašnima je 30% dece. Danas pravo na dečji dodatak ostvaruje samo 25% dece u Srbiji, iako je pre 15 godina taj broj bio 50%.Mi smo predložili nekoliko mera koje treba da povećaju broj korisnika dečjeg dodatka, kao bazičnoj osnovnoj meri za podršku porodicama sa decom. Ta pomoć je danas em mala, em je prima nedovoljan broj dece, iz nekoliko razloga koje smo mi identifikovali i koje hoćemo da promenimo ovim zakonom. Pre svega, radi se o ogromnoj administrativnoj, birokratskoj proceduri koju porodice sa decom treba da ostvare kako bi ostvarile uopšte pravo na dečji dodatak.S postoje brojne prepreke u zakonu i u praksi koje ne uvažavaju stanje u realnom životu. Danas veliki broj samohranih roditelja ne prima podršku od drugog roditelja, broj alimentacija koji se ne isplaćuje je ogroman, država ne radi ništa po tom pitanju, a s druge strane ta alimentacija, koja postoji kao pravo, na papiru se ne ostvaruje. Zbog toga što se ne ostvaruje, zato što postoji na papiru a ne može da se ostvari, danas je poražavajuća činjenica da jedna trećina samohranih roditelja živi u domaćinstvu sa manje od 10.000 dinara prihoda po glavi domaćinstva i smatramo da to mora da se promeni. Hvala vam. **Maja Gojković** Vreme.

Hvala, predsednice.Kada smo prošle godine usvajali izmene i dopune javnog medijskog servisa desilo se, naravno, ne neočekivano i ne prvi put i sigurno ne, nažalost, ni poslednji put, da premijer i njegova stranka iznevere još jednom svoja obećanja, a to je da će biti ukinuta taksa na brojilo i ponovo se posle dve godine, kada se konačno ispunilo to obećanje da neće biti takse na električno brojilo za finansiranje javnog servisa, ta taksa ponovo uvela. Naravno, ona je uvedena na brzinu, preko noći, kako bi se o tome što manje pričalo i kroz neadekvatne izmene i dopune zakona.Tako zakona.Tako danas od početka godine kada su, suprotno tom davno datom obećanju da će to biti ukinuto, građani ponovo krenuli da plaćaju taksu u iznosu od 150 dinara, shodno slovu zakona, svi oni koji imaju električno brojilo postali obveznici, ali na svakom električnom brojilu koje se vodi na njih, pa građani plaćaju taksu za javni servis i na brojilu na garaži i na brojilima u vikendicama ili u nekim pomoćnim prostorijama i, nažalost, zakon nije predvideo mogućnost da se oslobode takse, znači, zakon govori, ostala su stara rešenja, da osobe sa invaliditetom, najsiromašniji penzioneri i druge kategorije mogu da se oslobode plaćanja takse, ali ne može da se oslobodi plaćanja takse onaj koji ima električno brojilo koje se vodi na pomoćni objekat, garažu ili nešto slično.Naš predlog za izmenu i dopunu je vrlo jednostavan – da da obavezu plaćanja ima samo lice koje je korisnik merila električne energije na stambenoj jedinici gde ima prijavljeno prebivalište. Mislimo da je važno da usvojimo ovu izmenu i dopunu, posebno imajući u vidu da se najavljuje kako već naredne godine neće postojati ograničenje i taksa se neće plaćati u iznosu od 150 dinara, već će verovatno po dogovoru sa MMF-om ili sa ne znam kim drugim ta taksa biti vraćena na onaj maksimalni iznos koliki zakon propisuje od 500 dinara. Mislimo da takav udar, kao što građani svakodnevno doživljavaju nove udare na svoj novčanik